Колеги, ще Ви прочета постъпили съобщения.

Проект на решение за задължаване на Министерския съвет за удължаване на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България сигнатура № 48-254-02-48. Вносители са Надежда Георгиева Йорданов, Илина Симеонова Мутафчиева, Стоян Александров Михалев,

Владислав Панчев Панев, Александър Димитров Симидчиев, Иван Белчев Белчев, Ивайло Николаев Мирчев, Любен Иванов Иванов, Людмила Николаева Илиева, Божидар Пламенов Божанов, Мартин Димитров Димитров, Елисавета Димитрова Белобрадова. Съобщения: Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона

преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Кралските Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването. С оглед отбраната на страната по въпросите относно експортния контрол и съответствието между международни санкционни режими, задължителни за Република България разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи: Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 9 декември 2022 г. с вх. № 48-203-09-25 е предоставено на Комисията по отбрана. за изпълнението на програмния бюджет към 30 септември 2022 г. на Агенцията за ядрено регулиране. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по енергетика.

Проектът на решение е свързан с намаляване на коледната ваканция, която съгласно нашия Правилник и неговия чл. 40, ал. 2 е от 22 декември до 10 януари включително. Тъй като все още не знаем колко ще е дълъг животът на този парламент, а има изключително много теми, които следва да се обсъдят в пленарната зала, и законопроекти на първо и второ гласуване да бъдат приети, предлагам да намалим срока на коледната ваканция на Народното събрание и тя да не е от 22 декември до 10 януари, а да е от 24 декември до 2 януари 2023 г. включително. Считам, че два дни между коледните и новогодишните празници е предложението ми да бъдат единствените почивни дни извън официалните почивни дни в Надявам се и че през това време ще осмислим за пореден път кое е важно за страната ни и кое не. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

за 130, против 38, въздържали се 19. Предложението е прието. Какво искате? Прегласуване. Прегласуване, колеги.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, първо процедура за допуск. Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, Петя Копчева – началник на отдел дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Виолета Гаджева – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“, Диана Терзиева – главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ двете в Министерството на финансите, и Светла Генова, директор на дирекция „Методология и акцизна дейност в Агенция „Митници“. Тези лица всъщност ги допускаме и за трите закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Моля да гласуваме за допуск на изчетените лица.

внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 10 ноември 2022 г.“ Проект за второ гласуване „Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.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

Благодаря, господин Чобанов. Откривам разискванията, колеги, до § 4 по вносител, § 5 по Комисия – включително. Има ли изказвания?

Предложението е прието. На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване така направеното предложение. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 6: § 6. В чл. 26 се създава ал. 4: „(4) Извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на физически лица, които напускат територията на Съюза, както и извършените продажби на акцизни стоки за безмитна търговия на борда на гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс, по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз, се смятат за износ.“

параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 по номерация на Комисията, подкрепени от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. В чл. 59 се създава нова ал. 3: „(3) Не се смята за производство на енергийни продукти дейности, при които потребителят на даден енергиен продукт прави възможна повторната му употреба в неговото предприятие, при условие че вече платеният акциз за този продукт не е по-малък от размера на акциза,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 по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, издава електронен административен документ общо за всички извършени продажби за данъчния период в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период. (15) При движение под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне на тютюневи изделия и алкохолни напитки за снабдяване на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, с изключение на тези за частни развлекателни полети и плаване, за целите на прилагане на разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, лицата издават електронен административен документ в срока за подаване на допълнителната декларация по митническото законодателство, но не по-късно от 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период – за извършените зареждания през данъчния период. период. (16) В случаите по ал. 15 движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с търговски документ, удостоверяващ зареждането или доставката, издаден от лицето, получило разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ.

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи 15, 16, 17 и 18 по номерацията на Комисията. Гласували 176 народни

Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложението на Комисията за отхвърляне на § 15, предложен от вносителя? Не виждам. Преминаваме към гласуване, като предлагам да бъде гласувано предложението за отхвърляне на текста на вносителя за § 15. Моля, режим на гласуване.

Продължете, господин Чобанов.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

Уважаеми колеги, откривам разискванията по параграфи от 19 до 24 включително по номерацията на Комисията. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по номерацията и подкрепени от Комисията. Гласували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

Откривам разискванията по параграфи от 25 до 29 включително по номерацията и подкрепени от Комисията. Има ли изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на параграфи 25, 26, 27, 28 и 29 по номерацията на Комисията и подкрепени от същата. Гласували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

директорите на териториални дирекции служебно прекратяват издадените удостоверения за регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 3б на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 1 MW включително.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 32: „§ 32. Разпоредбите относно реда за движение на акцизни стоки по чл. 76а, 76б и 76в се прилагат до 12 февруари 2023 г. включително, като започналите до този срок движения на акцизни стоки се приключват по същия ред.“

в Комисията и беше направено, се отнася до изискване по Плана за възстановяване и устойчивост за облекчаване на дерегистрацията на лица, които потребяват собствена електрическа енергия до 1 MW включително от производствени мощности. Така че по този начин изпълняваме и това изискване. Благодаря.

правно-техническа грешка. Там алинеи от 1 до 6 на цитираната разпоредба влизат в сила от 8 октомври, но тъй като тогава са пропуснати, ал. 7 се отнася до възможността да се изплащат компенсации, тоест средствата да стигат до хората и до бизнеса. И за да не пропуснем тази календарна година до края, тъй като Законът иначе ще влезе в сила от 1 януари си позволяваме да направим тази редакционна поправка, за да може и до края на годината да бъдат изплащани подобни средства. Това е смисълът на самата редакционна поправка – да поправим просто техническия пропуск, който сме направили в Закона за корпоративното подоходно облагане. Благодаря Ви, господин Чобанов. Има ли изказвания по така направеното предложение за нов § 33?

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Господин Председател, сега първо ще приемем последния параграф и после във връзка с току-що приетия § 33 ще се наложи пак да направим една правно-техническа корекция. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 34: „§ 34.

Има ли становище по § 28 по вносител; § 33 по Комисията, който с новия § 33 ще се преномерира на § 34?

Това е същият параграф, който приехме тук след моя редакционна поправка, за да може, както казахме, помощите да се изплащат и в рамките на тази календарна година.

приехме, че влиза в сила от деня на обнародването и тук уточняваме кой е денят на обнародването, тоест 13 декември е денят на обнародването на Закона за корпоративното подоходно облагане и затова да влезе тази поправка в сила заедно с останалия текст от ЗКПО. Не, не, да влезе в сила обнародването на ЗКПО. Връщаме към тази дата просто, когато е обнародван Законът за корпоративното подоходно облагане.

относно Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2022 г. – Проект, второ гласуване“. „Закон за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.

30. доходите от трудови правоотношения на лицата, ненавършили 26 години; 31. месечните доходи от трудови правоотношения в размера на линията за бедност“.“ Комисията на основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Предложение на народния представител Александър Иванов и група и народни представители. На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване така направеното предложение. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 3: 1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; 2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта“. 2. Създава се ал. 10: 10: „(10) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение“.“

Изказванията са по наименованията и по § 1 в редакцията на Комисията.

да подкрепим направените редакции. Те именно касаят редакции в чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците за доходите на физическите лица, именно въвеждане несеквестируемост на сумите, които работодателите възстановяват на работниците и служителите, когато те са ползвали данъчни облекчения за деца или за деца с увреждания. Има констатации на случаи, при които налагането на запор върху банкови сметки, други вземания на длъжници са предвидени с оглед необходимостта от средствата за подкривяне на належащи нужди на длъжника, като някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми – например детските добавки, социалните добавки и други помощи, като извън Закона в момента и несеквестируемост на средствата е имало, когато средствата са били по възстановяване, данъчна преференция на работещи родители или на родители, отглеждащи деца в неравностойно положение. Именно в чл. 444 на Гражданско-процесуалния кодекс се предвижда, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещни права, именно на физически лица да не бъдат запорирани средства, които са належащи за принудително изпълнение. С направеното предложение от мен, подкрепено от работната група с редакция, се премахва секвестируемост на тези данъчни облекчения, които в нормативно предвидената възможност са в полза на съответното лице, когато то е намалило данъчните си задължения и отговаря на определени в Закона условия. Именно предложените промени в разпоредбите на чл. 22в и на 22г – данъчните облекчения за работещите родители родители на деца и родителите на деца с увреждания като мярка за реална подкрепа на семействата, които отглеждат децата си и същевременно са в трудови и служебни правоотношения и плащат данъци и социални осигуровки, да се запази. Насочеността на мярката е срещу демографската криза, естествено, колеги, като според мотивите, които тогава сме разглеждали при тази промяна при приемането на данъчните облекчения, сме казали, че целта е обръщане на модела, а именно от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъци и преференции, което смятам, че залата намира за правилно. Към момента на практика подкрепата на държавата за работещите родители се удържа, доколкото няма изрична разпоредба, оказваща несеквестируемост на тези средства. Вместо сумите да подпомогнат семейния бюджет и да бъдат разходени за нуждите на децата и особено на децата с увреждания, те отиват за погасяване на дългове, когато има наложен запор. С оглед на това надявам се да получи подкрепа предложеното изменение, подкрепено от работната група, от цялата зала и смятам, че гласуването ще е в подкрепа на работещите родители и на децата с увреждания. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики към Александър Иванов?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние не стигнахме ли всички до заключението, че един от най-тежките проблеми на България е демографският проблем от основните ни задачи е да задържим младите хора в България, особено тези, които имат и съответното образование. Поради тази причина ние категорично възразяване срещу това да не бъде включено за разглеждане нашето предложение, което накратко касае следното: да освободим българските младежи на възраст до 26 години от плащане на данък върху техните доходи. И второ, да освободим от плащане на данък първите 504 лв., излизат от линията на бедност за 2023 г. Какви са мотивите? Една от страните, уважаеми колеги, която в най-голяма степен успя да удържи емиграцията, даже да увеличи броя на младежите и на унгарците, които се връщат в Унгария след миграция, е, че в Унгария са освободени младежите, там законодателството е след 15-годишна възраст, тоест от 16-годишна възраст до 25-годишна възраст. Анализът на техните институции показва, че този подход – освобождаването на унгарците от такъв данък, е довело до промени в миграционните потоци и до задържане на унгарските младежи в Унгария. Защо да не ползваме европейския опит? Второ, по отношение на линията на бедност. Уважаеми колеги, ние сме най-социално несправедливата страна, с най-голямото социално разделение в Европейския съюз и ние отказваме да освободим, в това число и българите с ниски доходи от облагане с такъв данък върху доходите. Само ще Ви припомня, както винаги, че нашата система е толкова несправедлива – най бедните плащат всички данъци, богатите плащат минимални данъци. Искам още веднъж да Ви кажа в Австрия над 50%, които плащат данъци – 55% в Австрия;

Къде отива България? Защо ще се отхвърли това разглеждане, което е в интерес на българските младежи, които искаме да останат тук и за българите с най-ниски доходи? Благодаря Ви за вниманието и настояваме този въпрос да бъде разгледан в залата. Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики към Румен Гечев дали има? Няма. Други изказвания?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, важен въпрос постави професор Гечев, а и ние сме направили предложение от парламентарната група на „БСП за България“, именно за младите хора, за тези до 26 години, за тези, за които всички, като излизаме на тази трибуна, се кълнем, че мислим и че искаме да направим така, че те да остават в България, да не напускат страната, да могат да гласуват в България, да живеят в България и в същото време стъпваме на норми в Правилника, което е правилно и гледам, че предложението не е допуснато за разглеждане в Бюджетната комисия. В същото време са допуснати други предложения, които също са извън обхвата на на Закона, но така или иначе първото предложение, което искам да направя, е да бъде допуснато това предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, младите хора до 26 години да не заплащат данък общ доход. Мисля, че няма човек в тази пленарна зала, който да е против. Само че трябва да го направим и с гласуване, за да стане ясно на българското общество, че всички ние мислим за младите хора и подкрепяме младите хора. Практики за законодателство, което е извън обхвата на даден закон, има много в тази зала. Аз ще дам един красноречив пример от миналото Народно събрание, когато през Закона за търговското корабоплаване поправихме Наказателния кодекс и това беше прието от Народното събрание. Да, порочна, грозна практика, но в крайна сметка тук става въпрос за бъдещето на нашите деца, за бъдещето на България. И Ви призовавам, първо, да подкрепите предложението да бъде допуснато до разглеждане и второ, да го подкрепите и по същество, а именно младите хора до 26 години да не заплащат данък общ доход, да имат един добър старт в живота си. Тъй като тук е написано, че е извън обхвата на Закона. Може би е извън обхвата на Закона, но със сигурност е в обхвата на интересите на тези хора, които са ни изпратили тук всички нас без значение ляво, дясно, център и както искате да се делим. Призовавам да подкрепите, първо, процедурата за разглеждане по допустимост – чл. 81, ал. 2 и,

За изказване – Илина Мутафчиева. Заповядайте, госпожо Мутафчиева. Господин Ченчев, Вие за изказване ли? Добре. уважаеми колеги народни представители! Дълго мислех дали да взема отношение по тази тема. С няколко неща обаче не мога да се съглася. Едното от тези неща е, че България от 2019 г. няма стратегия за младежта. Ние изведнъж се сетихме, че младите хора са ни много важни. България няма приоритети, които да показват каква е нашата политика, свързана с младите хора. Също така е много интересно как си представяме, че в този глобален свят ние можем да задържаме някого. Ние можем да създадем среда, която да подкрепя младите хора и да развива техните таланти, но не можем да ги задържаме против волята им. Това, което е важно да започнем ние тук в тази зала, е да говорим за младите хора не просто като флаг и като знаме, на което да правим пиар, а да почнем да работим за младите хора истински. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Мутафчиева, на младите хора им е писнало да слушат за стратегии, за планове, за програми Писнало им е, повярвайте, и никой не иска да ги задържа насила. Но трябва да направим условията те сами да искат да са тук и с такива малки решения едно по едно, извън обхвата, в обхвата тези неща се решават. Днес данък общ доход до 26 години. Вчера безплатни учебници. Утре ще приемем примерно безплатни лекарства за деца до 14 години. (Ръкопляскания стъпка по стъпка, без стратегии, без някой да ни казва какво да пишем, за да се харесаме на някого, без някой да ни плаща за това какво да напишем, а именно от нуждите на българските граждани, от нуждите на младите хора трябва да приемаме решения. Това, което предлагаме ние, е конкретно решение – не някога, някъде да обещаем стратегия, конкретно решение днес – 26 години без данък общ доход. Вчера безплатни учебници, а утре безплатни лекарства. Ето това младите хора го разбират и го подкрепят. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Свиленски, обменяйки информация с младежите от Вашата младежка организация, не мисля, че те смятам това, което мислите Вие. Младите хора имат нужда от приоритети и младите хора имат нужда от политици, които да мислят за тях не само когато се раздават неща безплатно. Всички добре знаем, че безплатни неща няма. И тук ще трябва да помислим кои са приоритетите. Колегите от „Демократична България“ няколко пъти напомнят за децата, които нямат храна и ентералните храни, които не се покриват. Така че моля Ви, нека не раздаваме безплатни учебници, когато вече сме в XXI век и те могат да бъдат електронни. Благодаря.

Господин Минчев, не се заигравайте. Госпожо Мутафчиева, и на Вас ще кажа – не се занимавайте с Младежката организация на БСП. Ако искате, заповядайте. Не се занимавайте с Младежката организация на БСП! Обаче не мога да разбера, уважаеми колеги, защо само БСП в тази зала се грижи за младите хора и всички гледате Младежката организация на БСП, при положение че Вие сте модерни, десни, млади.

Ето на този въпрос моля един от „Демократична България“ да излезе и да отговори. Безплатни оръжия за Украйна, но безплатни учебници и лекарства за българските деца няма?! Лично обяснение? Няма. (Реплики.) Аз само питам дали някой иска, не съм дал. Господин Ченчев, Вие сте за изказване, знам – заповядайте.

И е хубаво да говорим откровено и без никакъв популизъм за младите хора особено, когато има… Аз се учудвам, че се усмихват точно от ПП, няма да казвам имената кой се смее тук, но не виждам нищо смешно, особено когато ние последователно сме предлагали политики по въпроса за младите хора.

когато трябваше да поставим сериозно въпроса, пак имаше ей такъв смях в залата. И сега стигаме дотам, че няма стратегия. Но аз като казвам, че това е важен въпрос, не съм открил топлата вода, всички Вие го знаете и предполагам ще се присъедините към това. Учудва ме начинът на дебата, начинът, по който го водят от „Демократична България“. Защото предложете и Вие нещо, колеги, ние предлагаме и какво искате да кажете? Колегата Свиленски е абсолютно прав и в призивите си да го вкараме и разбира се, в това че „Демократична България“, като са модерни и млади, отхвърляте нещо, което е вече работещо в Европа, в западноевропейските държави? Нямало нищо безплатно? Извинявайте, ама това са чутовни глупости! Това е работещо предложение в половин Европа и Вие казвате, че нямало нищо безплатно и е важно за младите хора. Обръщам Ви внимание на един изключително сериозен въпрос. Това не е просто въпрос за младите хора. Това е въпрос, който касае не демографската криза – демографската катастрофа в България. Това е въпрос и на демография, защото, като останат младите хора в България, стъпката към разрешаване на демографската криза – това е стъпката всъщност. Има и много други. Според мен – казвам го от тази трибуна, в България трябва да има и наша работа е да обособим комисия ли ще бъде, агенция ли ще бъде, но някаква различна институция, която да се занимава изрично с демографските въпроси. Дори като има парламент или като няма парламент, да има една постоянна агенция или комисия, която да се занимава с демографската катастрофа в България. Ето това е въпрос, който трябва да поставим като национален приоритет, не на „Демократична България“ и техните оръжия, които вкараха тук първи в това Народно събрание. Не беше хартиената бюлетина, беше безплатното Ви оръжие. Сега, ако бъдете така добри, да бъдете съвестни български граждани, решете за това наше предложение и облекчете младите хора, физическите лица до 26 години да не плащат данък. Направете го, за да докажете, че

Няма да вземам отношение, господин Ченчев, по Вашия спор с „Демократична България“. Вие, като утвърдената Левица, имате право да вземете отношения в един такъв разговор с крайната левица от страна на „Демократична България“. Искам да задам един друг въпрос към Вас. Понеже споменахте, че демографската катастрофа безспорно е най-важният проблем в момента за страната и за това нещо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ говорим в продължение на години вече. За съжаление, сме единствената организация обаче, която има изработена стратегия по този въпрос. Затова искам да Ви питам: като управлявахте държавата до преди няколко месеца, защо не предприехте действия за създаването на такъв орган или държавна институция? Най-малкото министерство дори, което наистина трябва да случи. Тук мислим еднакво като Вас. Силно се надяваме всички останали да започнат да мислят по този начин. Все пак въпросът ми е: имахте време, не много, но не и малко – за осем месеца това можеше да го направите, защо не го направихте? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Костадинов. Заповядайте, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ченчев, ще се опитам да направя тази реплика, без да се заяждам с Вас, но цял ден това, което казвате, в целия този дебат, тезите една след друга

ако мислите, господин Ченчев, Вие за младите хора, нямаше да принудите Вашите младежки организации да се отрекат от Вашите решения благодарение на хартиената бюлетина, която Вие поставихте като приоритет за това Народно събрание. Трето, всичко си има цена, господин Ченчев, и за тези 200 милиона Вие не описвате от какво трябва да се лиши България, когато даде тези 200 милиона на младите хора, които пак повтарям, господин Ченчев, тези млади не не Ви подкрепят, защото Вие подкрепяте войната. Защото Вие казвате: това не е война, за това, което се случва в Украйна, да си затворим очите и да не заемаме страна. Младите хора в България заемат страна, господин Ченчев, и те ясно ще го покажат на изборите. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Заповядайте, господин Таслаков, за третата реплика. С темата за войната малко се отклоняваме от обхвата на предложението, колеги. СТОЯН ТАСЛАКОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ченчев, Вие казахте, че „Демократична България“ са млади, модерни хора. Искам да Ви питам: кои точно са младите хора от „Демократична България“? Генерал Атанасов ли? Христо Иванов ли?

Обаче и друго нещо искам да кажа за тях във връзка с изпращането на оръжие. Заблудиха техните избиратели – хората се бореха против руската агресия, стояха с месеци некъпани, протестираха, а всъщност какво изпратихме

Благодаря, уважаеми господин Председател. Отзад напред – господин Таслаков, има млади хора в „Демократична България“ и точно един от тях ми направи реплика – госпожа Мутафчиева. Уважаеми господин Костадинов, ние в Четиридесет и четвъртия парламент по отношение на младите хора пет пъти се опитахме да вкараме наше приложение за цялостен закон, изготвен по отношение на младежта, в който имаше Глава „Доброволчество“ и всичко, което беше необходимо към онзи момент, да реагираме, адекватно на случващото се в държавата и на липсите по отношение на политики към младите хора. Не ни стигна времето, когато управлявахме за тези седем месеца, защото например знаете, че ние бяхме моторът, двигателят на това в България да има безплатни ясли и детски градини нещо, което беше отработено дълго време от нас последователно. Искахме да бъдем също толкова последователни и по отношение на младежката политика, която, повярвайте ми, при нас на „Позитано“ има доста сериозен Съвет към Националния съвет, който е изработил цялостни предложения. Радвам се, че ни подкрепяте по отношение идеята за демографско, ако щете министерство – министерство на демографията, или агенция, или комисия, защото и аз се присъединявам към това, което Вие мислите. Значи наистина имаме единомислие по отношение на това, че национален приоритет, даже национална цел, уважаеми народни представители, пред нас българските не само народни представители, а и други институции – изпълнителната власт, трябва да бъде демографската катастрофа. Ченчев, моля Ви на Ви от трибуната! ИВАН ЧЕНЧЕВ: Добре, позволявам си на ти, защото съвсем добронамерено искам да отговоря на моя колега, надявам се и приятел. Първо, никой не е изгонил Божанков. В тази работа политиката си има правила. Второ, да ти кажа не си точен – той не е под 30 години. На 32 е. е. Трето, наистина толкова ти беше разпокъсана репликата, че никой нищо не разбра от нея, за да се отговори сериозно. Не знам дали хартиената бюлетина е проблемът на Вас, но знам, че на Вас, проблемът Ви е ако няма сървър, код и точно тези машини мадуровки. Благодаря.

Благодаря за дупликата, господин Ченчев. Преди да дам на господин Дилов думата за изказване – след това и Мартин Димитров е записан за изказване, предупреждавам само, само, имаме гости – ученици от Езиковата гимназия „Гео Милев“ в Добрич, които са тук по покана на народния представител Албена Симеонова от „Демократична България“. Да поздравим нашите гости, колеги.

мили гости! Припомням, че не разглеждаме проблем за демографска политика или за специална младежка политика, а разглеждаме данъчно законодателство. Не знам дали трябва да освободим от данъци до 26 години хората – от данък общ доход, но знам, че повече от 26 години аз и моите деца плащахме данъчната политика на БСП и управлението на Жан Виденов. Знам, че когато БСП заговори за безплатни неща, след това на мен ми излиза много скъпо. Лично на мен, говоря в лично качество, не представлявам парламентарна група. Страхувам се, че Вашето предложение ще обрече и моите внуци да плащат. Така че, ако решим да го допуснем и да го запишем в Закона, след това бих искал да допишем и техните имена като хора, които ще покриват тази Ваша оригинална идея до 26 години да не плащат хората данъци. (Реплики от „БСП

Част от народната ни психология е да се опитваме да не плащаме данъците и да оставим съдия изпълнителя в блатото. Смятам, че този ход до 26 години да не се плаща данък общ доход не е умен не само от фискална гледна точка, а и от възпитателна гледна точка. Ще Ви припомня нещо друго. Тази Ваша идея много внимателно видях кога се появи – на последните избори. Тя се появи два дни след като ние в една кампания казахме, че обмисляме да предложим и вероятно, ако има време, в този парламент ще го предложим младите хора между 14 и 18 години да имат право да работят по стандартни правила от Агенцията за закрила на детето с промяна в трудовото до 18 години да бъдат освободени от данък общ доход. Това пак е с педагогическа цел и с желанието да се помогне на туристическата индустрия, културните индустрии, ресторантьорството, които имат сериозен недостиг от млада работна ръка, създаваме трудови навици. Така че не мисля, че Вашето предложение, освен че е недопустимо по смисъла на нашите регламенти, е допустимо като някакъв ход. То наистина не е част от цялостна философия, не е част от някаква стратегия, която да защитавате тук. Просто е едно поредно популистко хрумване, с което се опитвате да се харесате на избирателите си. Не мисля, че ще се харесате на тези, които в крайна сметка ще трябва да платят тези 200, или колко милиона ги изчисляват счетоводителите. Повече от 200 милиона със сигурност. Не смесвайте нещата. Никой не е казал, че оръжието за Украйна е безплатно. Това е акт на мнозинството българи, които изразяват своята солидарност с една несправедлива война. (Реплики.) Мнозинството, мнозинството. Вие социалистите управлявате с мнозинство, демократичен социализъм. Уважавайте мнозинството! Мнозинството българи, представени в тази зала,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Дилов, подред на Вашите тези. От БСП 1996 г. колко сте пострадали Вие – тогава млад човек?! Точно Вие не вярвам да сте били зле до 1996-а, преди 1996-а, пък и след 1996 г.! Сигурно други са били зле, но точно Вие недейте да страдате за политиката! Мисля, че политиката, която е водила тогава и преди това държавата за младежите, е дала резултат, за да бъдете и Вие в момента народен представител и виден интелектуалец. Така че, недейте да злоупотребявате с тези тези. Втора теза – да, прав сте, няма безплатно. Няма! Тук никой не казва, че има безплатно. Когато казваме безплатно оръжие, го плащат българските граждани. Когато казваме безплатни учебници, безплатни детски градини, безплатни лекарства и сега намаление на данъците, разбира се, че ще ги платим всички ние, българите. Но ние искаме да платим за младите хора, да бъдат те добре, а не искаме да плащаме за оръжие! Правите разлика може би?! Че било дисциплиниращо да плащат данъци младите?! Ами, дайте да ги направим 30%, за да ги дисциплинираме още повече?! А пък за богатите да ги намалим на 5%?! Тях няма да ги дисциплинираме! Ще дисциплинираме младите, ама така ще ги дисциплинираме, че да ги изгоним от България! 30, 40%, колкото може да плащат, докато дишат, а на богатите, на тези с възможности, тях да не ги уплашим, случайно да не избягат, да не отидат в чужбина – на тях ще им намалим данъците! Господин Дилов, пак казвам, ето тези хора отгоре, които са дошли, обяснете им на тях, че младите хора до 26 години е по-добре да плащат данъци, отколкото да не плащат данъци, и с тези пари да инвестират в образованието си или или в нещо друго. Обяснете го на тях. Ние в тази зала след малко ще гласуваме и всеки един от нас ще остане сам със съвестта си и с това дали иска младите да бъдат подпомогнати, или не иска. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Тома Биков е за втора реплика. На нашите гости освен да им кажем, че не са данъчно задължени лица в момента. според мен фундаменталната Ви грешка е, че влизате изобщо в този разговор, защото Вие ще говорите на различни езици с колегите от БСП. Вече пет-шест години съм в парламента и зная едно – те не правят разлика между помощи и данъци. Те постоянно с някакви данъчни политики искат да помогнат на някого, а се помага с помощи, не с данъци. А помощите идват от данъците и когато намалиш данъците или ги премахнеш, няма да има пари за помощи. Сега те се опитват да помогнат пак, като свалят данъците. Така свалихме ДДС-то на хляба, уж да спаднела цената. Трябва да се знае едно, когато сваляш данъци, ти подпомагаш бизнеса, подпомагаш хората, които работят. Ти не подпомагаш някой, който има нужда от помощ. Това обаче се върти непрестанно. И каква е тази мания на една лява партия да сваля данъци, аз не мога да разбера?! Това обикновено го искат по-десните партии – да се свалят данъци, да няма голямо преразпределение. Колкото до демографската криза, аз съм баща на две деца. Никога не съм мислил за данъци, докато съм създавал тези две деца – едното при управлението на Станишев, другото при управлението на Борисов. Никога не съм мислил кой е на власт и какви данъци ще ми свалят, за да стана баща. Слава богу, и без това се оправихме. Така че демографската криза е много дълбок проблем. Тя е породена от модернизацията, тя е културен проблем. Нейното начало е поставено с шоковата индустриализация и урбанизация още през 50-те години и това нещо се решава по толкова сложни начини, че данъците са нещо съвсем просто в сравнение с това, което трябва да се прави. Даже не знам дали има човек, който да каже точно как се решава този проблем. Благодаря Ви.

Смятам, че не бива да се тревожите, тъй като колко млади хора са останали след 12 години управление на ГЕРБ и една година управление на харвардската шарлатания. (Шум и реплики

господин Дилов, не смятам, че тооолкова сериозно ще се отрази на бюджета, тъй като младите хора, аз съм ги виждал, те са по Лондон, Мюнхен, Бирмингам и някъде другаде, само и само да са по-далеч от политическата класа в България. Благодаря. Благодаря, господин Таслаков. И за дуплика, господин Дилов. Благодаря Ви, колеги. Благодаря, господин Председател, за възможността. Въоръжавам се с огромно търпение, за да слушам поучения от БСП за това как се гледат три деца по времето на Луканов, на Жан Виденов, защото толкова имах. Няма да влизам в повече обяснения. Изобщо изисква се от мен голяма широта, за да приемам съвети за данъчна политика от хора, които ме облагаха с ергенски данък – да Ви припомня. (Смях.) Това е Ваш специалитет – ергенският данък, голяма демографска иновация. Поне него да не го въведем, ако може, не че ще ме хване вече. Господин Биков, много е забавно това Ваше изказване. Наистина е така, свързаността между причинно-следствената връзка между данъци и помощи Много е забавно и това, че Вие не се възбуждате от данъчни закони и в смисъл не мислите за тях, докато правите деца, защото аз познавам хора, които се възбуждат от данъчни закони. Явно в залата има такива в момента. Вие не сте сред тях, което Ви прави още по-голям мой приятел. В заключение, млади колега от ВЪЗРАЖДАНЕ, дайте да не драматизираме толкова демографската криза. Пред Вас стои един прекрасен политик, попитайте го населението на България по времето на Санстефанска България колко е било и това голяма драма ли е било? Смятам, че няма човек до 26 години, на който, като му кажем: „А бе ти тука няма да плащаш данък общ доход!“, той ще каже: „О, аз оставам в България тогава. Тук ще работя, няма да ходя в Бирмингам. Не, не, тука, тука, защото тези 10%, които ще ми спестите Вие, са ми много важни на мен.“ Абсолютно несериозно е. Опитваме се да кажем други неща чрез него и аз съм петимен и с огромно удоволствие ще участвам в сериозен и голям дебат за младежките политики на България – има нужда от тях. Благодаря Благодаря, господин Дилов. За процедура – Христо Гаджев. (Реплика.) Записал съм госпожа Нинова, да. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Процедурата ми е по начина на водене и тя е свързана малко с дебата, който реално водим в момента, който всъщност е по неподкрепено предложение. Тоест по предложение, което не е допуснато в Комисията, ГАДЖЕВ: Тъй като е извън обхвата на членовете. Ако колегите се позовават на Правилника на чл. 81, ал. 2, ние трябва тепърва да преценим дали да го допуснем въобще за дебати, а не да водим дебат по същество по предложение, което не е допуснато и не е разгледано съответно в Комисията. Тоест, господин Председател, процедурата ми е следната: да прекратим в момента тези дебати, тъй като те по принцип не са по Правилник, и да се гласува дали въобще това предложение да бъде допуснато за разглеждане, за да може да продължи, ако бъде допуснато, този дебат или въобще да продължим нататък със Законопроекта. В момента водим дебат по същество на предложение, което реално не е допуснато за разглеждане и не е разгледано в Комисията, съответно не е и обсъждано там, а го обсъждаме по същество в залата. Правилното е, първо, да решим дали да го допуснем за разглеждане. Ако го допуснем за разглеждане, да го разгледаме и да го дебатираме по същество, и тогава да го гласуваме. Но ако не го допуснем, тогава няма никакъв смисъл да го гласуваме и да го дебатираме също така. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

тъй като това е поне някакво златно правило в Народното събрание. Освен това ние даваме аргументи за нещо, което е от ключово значение за развитието на страната ни. Всеки един говори за демографска криза. Няма някой, който да не споменава Терминал 2, че едва ли не е изход за голяма част от младите, и когато по същество започваме да обсъждаме този проблем, по най-елегантния начин някой колега от Политическа партия ГЕРБ излиза на трибуната и казва: „Нека да престанем дебата!“ Така че, извинявайте, но нека да продължи този дебат, затова правя обратно становище. А като минимум, уважаеми господин Председател, тези, които са се записали, не можете да не им дадете думата.

Изчакваме още да влязат народните представители в залата за гласуването. Ще подложа на гласуване предложението на господин Гаджев. Да, въобще дали да обсъждаме и подлагаме на гласуване това прието за недопустимо. Гласуваме предложението на Христо Гаджев дали изобщо да допускаме до обсъждане и гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Като гласуваме за,

Господин Свиленски е направил предложение да допуснем до обсъждане и до гласуване предложението. Тоест ако гласуваме за предложението на господин Свиленски, ще обсъдим и гласуваме, а ако гласуваме против предложението на Свиленски, приключваме с обсъждането на предложението и няма и да го подлагаме на гласуване. Това е. Гласуваме предложението на народния

младите хора още ни гледат. Вие даже не искате да обсъждате. Не да гласувате, не да ни опровергаете, даже не искате дебат по темата. Срам, както казва госпожа Йорданова! Срам, уважаеми колеги! Не искате да разгледате, да дискутирате, пък гласувайте, както искате. Ваша съвест, Ваш морал, но допуснете до гласуване това важно нещо. И не става въпрос за помощи, не става въпрос за данъци, става въпрос за младите хора на България, и не мога да разбера не го ли разбирате и на какъв език трябва да се обяснява от тази трибуна. Вие не искате даже да мислите по темата, камо ли да правите някаква стратегия. Каква стратегия?! Вие отказвате да се говори в тази зала за младите хора, а искате някой да Ви пише стратегия. Само ако някой Ви плати да напишете нещо, само тогава ще се разглежда в тази зала. Не, в тази зала ще се гледат проблемите на младите хора, докато има хора, които мислят за младите хора. И Ви призовавам, колеги, моля Ви, допуснете до гласуване, да направим дискусията, да чуем аргументите,

до повече разглеждане, съответно и до гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.

една изключително важна тема, един риторичен въпрос: България имаше население 9 милиона без 50 хиляди, в момента сме малко над 6 милиона и няма демографска катастрофа?! България коментираме всички представители на политическите партии, че трябва да направим нещо за младите хора и заедно с това нещо, когато в Народното събрание започваме обсъждане по тази тема, се прави всичко възможно това да не се случи. Къде другаде, освен в това законодателство? Къде другаде, ако не направим първата стъпка, именно чрез освобождаване на младите хора от данъчно законодателство в тази му част? Уважаеми народни представители, от „Промяната“ особено, този, който отново вдига ръка. Поне Вие, които говорите за социален пакет и се мъчите по някакъв начин да го откраднете от нашата социалистическа партия, поне Вие се осъзнайте и направете така,

Как да направим така, че действително да спрем демографската катастрофа? Уважаеми колеги, във всеки един закон има място именно за тази политика. И аз Ви моля наистина да се осъзнаем и да направим така, че да изградим една модерна България, която не може без млади хора. Това минава и през това законодателство, което в момента ние гласуваме и което обсъждаме. Благодаря Ви. И се надявам, че това ще се случи днес в залата.

Нинова от 7 януари тази година, когато тя беше министър на икономиката и направи изказване, че всеки следващ закон, който тя предложи, и всеки следващ законопроект на БСП, ще вземе ще вземе под внимание демографската криза в България. Знаете ли какво, господин Гуцанов – досега нито един закон, който Вие сте предложили, не е взел отношение по демографската криза в България. (Шум и реплики от „БСП за България“.) И сега, когато обсъждаме данъчните закони, Вие вкарвате едно предложение, което не е допуснато от Комисията, обсъждате си го в залата и искат тук да късате ризи и да казвате колко Ви пука за младите хора. Ако се интересувахте за младите хора, защо ги карате да напуснат България, като направихте най-важен закон, законът,

И защо изгонихте младите хора от Вашата организация, господин Гуцанов? Може ли да кажете, ако толкова много се интересувате от младите хора? Благодаря. Така, не беше по темата, но пък даде възможност за дуплика на господин Гуцанов. Заповядайте, господин Гуцанов. Има ли други реплики? Господин Лорер? Заповядайте за дуплика, господин Гуцанов. Колеги, ще Ви взимам думата накрая, защото аз мисля, че стана ясно кой на каква позиция е. Освен това приехме решение да не обсъждаме и гласуваме

Аз да си позволя да употребя такова изречение, значи наистина сте минали границата на допустимото. Уважаеми колега, безплатни детски градини, безплатни детски ясли това не е ли част от тази политика, за която говорим? Целият социален пакет не е ли част от тази политика, за която говорим?

подготвяйте се преди да излезете на тази трибуна. Относно хартиената бюлетина. Цяла Европа гласува на хартия, уважаеми господин Митев. Така че, моля Ви, с това поне се запознайте преди да заставате зад тези опорки, за които наистина вече ставате смешни. Аз наистина се надявам да има разум и днешното обсъждане да бъде начало на една от най-важните теми. За БСП най важната тема – демографската катастрофа в България, защото нямаме ли млади хора, ние няма как да развием тази държава. И пак повтарям, това минава през всеки един закон, през всяко едно разглеждане тук, в Народното събрание и е отговорност на всеки един народен представител, на всяка една политическа партия. И нека днес да бъде това начало, а не само да си говорим и да няма никакво действие. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е към Вас по начина на водене, господин Председател. Аз разбирам, че Вие сте млад човек и имате много толеранс, събран в себе си, обаче много Ви моля, когато вече сме гласували да отпадне тази точка, да не продължавате дебатите, да не давате възможност на хора да говорят за едно и също. Искам да се обърна към Вас да ги спирате тогава, когато казват, че ние тук в Народното събрание не искаме да обсъждаме политиките за младите хора. (Шум искаме да обсъждаме политиките за младите хора, но не искаме да обсъждаме Вашето предложение, което не е подкрепено в Комисията. Това е единственото, което не искаме да обсъждаме, защото просто няма как! Разбирате ли?! В смисъл, разбирам, че за Вас семейните политики означават популистки предложения за раздаване на пари, но те всъщност изобщо не са това. Семейните политики започват с анализи на нуждите на населението. Такива нямате! Имате единствено и само предложения за раздаване на пари.

Благодаря, господин Председател. Господин Манев явно не е разбрал, че дебатът не е започнал по § 1. Господин Манев, Вие не можахте да се изкажете по заглавието на Изборния кодекс, сега Ви казвам: дебатът по § 1 още не е започнал няма изказвания по него, няма реплики, дуплики, процедури. Това, което говорихме, беше друго. Беше за младите хора, които Вие гласувахте против. Това беше, за младите хора да не плащат данъци. Параграф 1 е друго нещо. Вие гласувахте против, ако не сте разбрали. Така че дайте си възможност да се поправите. Оставете дебата да върви, оттеглете си предложението. Ако не, аз правя обратно такова. И да си говорим, уважаеми колеги, за младите хора на България, двадесет и шест години без данък общ доход. Госпожо Белобрадова, няма кой да плаща за анализи. Тук на нас ни плащат, на нас ни дават заплати за тази работа. Не да търсим някакви неправителствени организации да ни пишат анализи и да ни пишат стратегии. Ние затова вземаме заплати в тази зала – да пишем закони. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодарим, господин Свиленски. Сега има направено процедурно предложение за прекратяване на дебата. Дебатът обхваща наименованието на Законопроекта и § 1, който е в редакция на Комисията.

Сега имаме процедурно предложение от народния представител Иван Манев, което подлагам на гласуване. Режим на гласуване.

За прегласуване – заповядайте, господин Свиленски. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз Ви помолих нещо. Ние прекратихме нещо, което не сме почнали да го правим. Разбирате ли, прекратихте дебатите, преди те да са почнали – нито едно изказване по заглавието, нито едно изказване по § 1 и става господин Манев и вика: „Дайте да прекратим.“ Вие разбирате ли как приемате данъчни закони – без нито едно изказване, даже в подкрепа. Поне някой да излезе да подкрепи това, което е написано в § 1.

Ако господин Манев няма предложение по наименованието, аз имам предложение и искам да го направя в рамките на дискусията. Тъй като той обикновено взема изказвания по заглавието на Закона, сега имам и аз предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Свиленски. Прегласуване, колеги.

това прекратяваме дебата. За декларация беше заявила отдавна госпожа Нинова. Заповядайте, госпожо Нинова. Господин Председател и колеги народни представители, които гласувахте по този начин. Тъй като извадихте точката от дневния ред, ще направя декларация във връзка с темата за освобождаване от данъци на млади хора и за необлагаем минимум, това е нашето предложение.

странен ден е днес – много шокови неща се чуха тук, поне за нас. Първо, от ГЕРБ казаха, че нямаме демографска криза и няма драма с демографския въпрос в България?! Най-бързо изчезващата нация, с най-висока смъртност, с най-ниска раждаемост, с мнение на всякакви експерти и политици, че изчезваме като нация и днес от ГЕРБ-СДС обявяват, че нямаме никакъв проблем с демографията. От „Демократична България“ пък тепърва искат да правим анализ какво е състоянието на демографията в България? Опитах се набързо да погледна за какво става дума – за десетината минути от изказването досега, намерих информация за 43 броя анализи – 43 от всякакви институции – от БАН, от агенции, от министерства, от Министерския съвет. Четиридесет и три, ако имаше и повече време, сигурно щях да ги докарам до 100. и повече години правим анализи и стратегии и сега ще направим още един, за да установим, че все по-бързо изчезваме като народ, а ние тук, тоест Вие тук, решавате този проблем дори и да не го коментираме, камо ли да го решаваме. Чу се също много, не знам какъв епитет да използвам – изказване, че левите партии никога не предлагали намаляване на данъци? И понятието ляво, дясно, ама тотално сбъркано. Значи нямаме демографска криза, никой не знае що е то ляво, що е то дясно и кой какво прави в света? Европейски партии в кавички твърдят, че никъде в Европа няма такова нещо, въпреки че колегата Гечев даде примери как в Европа се грижат за младите си хора. „Продължаваме Промяната“, които добър ден да ти кажат, казват: „Ние сме младите, новото поколение и готините, но днес не искаме да си говорим за младежка политика!“ Господин Денков, обяснете им, че Вие, аз – ние в предишното правителство, в което участвахме, положихме такива небивали усилия за младежка политика. Обяснете им

Смирете ги малко, като им обясните какъв труд положихме. Последната теза, която се чу: това било популизъм и сега БСП се сетила за младежка политика? Някой от Вас може да са се сетили сега, БСП тези принципи ги изповядва от десетки години. По време на 12-годишното управление на ГЕРБ сме внесли 18 закона, касаещи младежка политика. Това означава последователност по време на опозиция. По време на управлението с „Продължаваме Промяната“ осигурихме: безплатни детски градини, майчинството се се повиши колкото минималната работна заплата, данъчни облекчения за млади хора, стипендии в училищата и висшите учебни заведения за млади хора, обвързване на образованието с икономиката чрез стипендии за студенти и след това тяхно задължение да работят във фирмите, за да има икономиката кадри. Системна, принципна, последователна и загрижена за младостта на България политика провежда БСП и в опозиция, и в управление. А сега, когато не се знае кой е опозиция и кой е управление в тази зала, ние продължаваме да бъдем точно толкова принципни и последователни. Та нали с Вашите гласове приехме безплатните учебници до 12 клас? С Вашата подкрепа приехме до 300 лв. еднократна помощ за децата от първи до Какво става днес?! Как така довчера имахме подкрепа за тези социални мерки, дори с пълно единодушие, днес обрат на не знам колко градуса и даже недопускане в залата на този въпрос да се коментира, защото не бил по предмета на… С процедурни хватки да пренебрегнете един от най-важните въпроси на България – младежката политика, грижата за младите хора, която е хоризонтална, тя е и здраве и образование, и икономика, и престъпност, ако искате. Част от тях бягат, защото се чувстват в несигурна среда. Това е огромен, системен проблем, който изисква дългосрочна и последователна политика, не зависи от конюнктурни хрумвания, не зависи от ретро разговори за преди 70-та година. Това е разговор за бъдещето, не за миналото и изисква в най-висока степен държавническо поведение и отговорност. Няма да предлагам за втори път да го подложим на гласуване, защото тази процедура мина, но се обръщам към българските граждани и към Вашата съвест. Помислете какво направихте днес, защото ще трябва да вземете решение в следващите дни какво правите, тъй като ние като професионално подготвена партия, като депутати с опит и като последователни хора и политици тези предложения сме ги внесли по удължителния Закон за бюджета между първо и второ четене, защото така се прави – като предлагаш нещо предлагаш откъде да се финансира и как да стане. Това, че днес затворихте темата, не означава, че я затваряте изобщо. Следващата седмица Ви призоваваме по Закона за бюджета да проведем отговорен и държавнически разговор

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Тъй като пак се върнахме да обсъждаме тема, която всъщност не беше обсъждана в декларацията. (Шум.) Само искам да Ви напомня, господин Председател, като ще говорим за младеж и младежки политики, че именно правителството на Промяната пропусна младежта в своите политики, та трябваше да гласуваме два пъти структурата на Министерския съвет, защото бяхте забравили да включите „младеж“...

След като нещо е било в дневния ред, било е отхвърлено от залата. Също така, колегите от БСП много добре знаят, че е отхвърлена и от Комисията по недопустимост. Защо не входират Законопроекта по нормалния начин – да мине през залата, да мине обсъждането,

Заповядайте, господин Свиленски, правят си процедури, без да правят анализ на това, което се е казало. Кажете му на господин Ананиев, че точно преди тридесет секунди Корнелия Нинова каза, че е внесла тези закони в Деловодството преди един месец, добре, ще му кажа, обещавам. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Преди един месец са внесени! Трябваше да ги гласуваме, Вие натиснахте против, Вие натиснахте против – 26 години хората да не плащат данъци, Вие не искахте да говорите. И сега седите и ме гледате умно с кръстосани ръце, ама вече късно! Натиснахте

Заповядайте, господин Манев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 22г се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3: 1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; 2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.“ 2. Създава се ал. 9: „(9) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.“

по отношение необлагаемите доходи също да бъдат декларирани. Тъй като се наложиха уточнения буквално до последния момент в някои от тези параграфи ще трябва да направя устно тук пред Вас предложенията, които са уточнени и с Министерството на финансите, и с колегите от Бюджетната комисия, и с Института на дипломираните експерт-счетоводители, така че да не налагат допълнителна административна тежест. Предложение на народния представител Кирил Ананиев, направено по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

съгласно дискусията, която имахме, да не създаваме допълнителна административна тежест, затова се налага тези точки, които посочихме, да не бъдат включвани. Това ще се повтори и по § 5 и е уточнено, както казахме, и с колегите от Комисията, и с Министерството на финансите последно до снощи, и с Националната агенция по приходите и с Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Важно е да подкрепим тези текстове и на фона на други дебати, които се отклоняват по същество, това е тема, която е изключително важна, защото как да правим таргетирана социална политика, ако не знаем кои са наистина бедните в България? За първи път от много години обединяваме на едно място облагаеми и необлагаеми доходи с всички тези редакции, които са направени, така че от началото на 2024 г., защото няма да успеем по-рано, да имаме пълна база данни и да знаем кои са истински енергийно бедни и въобще бедни хора в България и само за тях да можем да правим социална политика. Защото, когато се опитваме да помагаме на милиони хора, парите са много, а ефектът е малък. Начинът, ефектът от тези мерки да стане голям, да стане значим, е хората да бъдат изключително добре селектирани. Това правим в момента като Бюджетна комисия. Положихме сериозни усилия, благодаря на всички, които се включиха, тези текстове са най доброто, което успяхме да направим за тези срокове. Когато започнат да действат, ако видим допълнителна административна тежест, защото бизнесът имаше това опасение и тези редакции, които сега се правят, е да намалим прекомерната административна тежест – например отпадат дневните и командировъчните на практика, и стипендиите отпадат за студенти. Така че, ако видим допълнителни казуси, те ще бъдат че, колеги, предлагам Ви категорично и убедено да подкрепим тези предложения. Благодаря Ви много, господин Димитров. За реплика ли сте, господин Дренчев? Заповядайте. Господин Димитров, аз имам обратното предложение. Предлагам, когато имаме работещи и изчистени документи, тогава да ги гласуваме в залата, защото в момента това, което ще направим, е още едни декларации, които трябва да се подават от бизнеса. Мисля, че отрицателните становища бяха добре. това да предлагаме нещо – ние го предлагаме, ама после ще го променим – хайде да не правим така. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Дренчев. Втора реплика има ли към Мартин Димитров? Няма. Дуплика искате ли, господин Димитров? Заповядайте.

колеги, си минаха годините и ние не знаем кои са бедните хора в България, а не съм видял, ако Вие бяхте направили от ВЪЗРАЖДАНЕ по-добро предложение, да кажете: „Не ги приемайте тези текстове, ние имаме други!“ Ама Вие нищо не предлагате. Вие нищо не предлагате, а само си философствате тука от трибуната, без нищо да предлагате. Беше направена специална работна група, в която вкарахме и бизнеса, тези, които трябва да подават декларации, и предлагаме компромисен текст, така че да заработи тази система – да имаме на едно място облагаемите и необлагаемите доходи и да може да се прецени на кои хора трябва да им помагаме през социална политика и на кои не трябва да помагаме, уважаеми дами и господа. Така че истината е, че такъв опит до момента никой не е правил и това е абсолютно целенасочено, абсолютно нарочно това не се прави с години. Така че, колеги, или дайте по-добри текстове, или подкрепете нашите. Благодаря Ви, господин Димитров. Господин Ганев, за изказване – заповядайте. Господин Председател, аз съм силно озадачен от всичко това, което се казва. От една страна, периодично господин Божанов излиза от „Демократична минималистични законопроекти, в които да дадат правомощия на съответното министерство да прави разни неща, за да може да определя. В същото време виждаме как, от друга страна, господин Димитров – виден икономически доайен, обяснява как трябва, разбирате ли, още малко декларациики да попълват фирмите и бизнеса. В същото време защо ВЪЗРАЖДАНЕ не направи нови предложения за още декларациики? Няма как да стане цялото това безумие! Има си предостатъчно администрация в тази държава, дори и всичко включено в Министерството на финансите, има пределно много ясни статистики на любимите Ви евробюрократи. България е най-бедната държава в Европейския съюз. Вече не е само Северозападният район най-бедният – цяла България продължава и затъва все повече. Няма нужда да вкараме още усложнения на бизнеса. И аз наистина, потресаващо е, когато цели предизборни кампании се обяснява как бизнесът ще бъде облекчен благодарение на всичко това, което ще развие „Демократична България“, и в същото време правим едни за пореден път утежнявания на този бизнес. Не, няма да предложим нищо такова, напротив, трябва да отпаднат още неща. Кое още не Ви е ясно на Вас, господин Димитров? Нищо такова няма да предлагаме, за разлика от Вас, които искате още декларации, за да стигнете дотам как да формулираме енергийно беден?! Аз ще Ви кажа. даже и повече от българите, са енергийно бедни, защото не могат да си плащат сметките за ток и правят избор дали да си платят сметките за ток, или да си платят данъците, или да отидат и да си купят храна, ама не от тази най-долнопробната от западните вериги. Какво да внасяме повече? Това, което правите Вие за пореден път, не е, както казваше господин Божанов: „Минимализъм в законодателството“. Утежняване

Господин Ганев, не мога да се спра да се изумявам всеки път, когато чуя ВЪЗРАЖДАНЕ да говорят за западните вериги за продажба на храни и стоки. Ами, господин Ганев, тези западни в кавички вериги са български дружества, регистрирани съобразно българското законодателство, плащат данъци в България (шум и реплики), плащат данъци в България и продават стоки на български фирми, които са регистрирани в България

търговски компании, плащат данъци в България, осигуряват български граждани за служители, плащат осигуровки. Стига с този див популизъм. Вашата партия освен това друго не може.

Найденов. Има ли втора реплика към Цончо Ганев? Няма. Дуплика ще взимате ли, господин Ганев? Заповядайте.

всеки път оставам очарован от Вашата парламентарна група. Явно и Вие направихте своя дебют след акостирането с гумената лодка на „Сараите“, акостирахте и с гумена лодка и на трибуната, видяхме всичко това, което имахте да кажете. Радвам се, че така пламенно защитавате тези вериги, които са в България, няма нищо лошо, Ваше търговско право е да го правите. От друга страна е хубаво да гледаме и това, което има като плащане на данъци и изнасяне в чужбина, освен високото плащане на ДДС, какви са им печалбите, защото малко неудобно се получава, когато отидете обаче, при който и да искате български производител и ги питате: „Доволни ли са? Щастливи ли са, че има такава верига в България?“, и не само тази, която посочихте, няма нужда да изброяваме и другите.

Така. Видяхме прекъсванията – нищо ново под слънцето. Господин Найденов, да обобщим – има разлика между жълти павета, акостиране с гумена лодка на „Сараите“ и жестоката реалност в българския микро-, малък бизнес, семеен бизнес и хората, които фалират, и хората, които не могат да преживяват. Има голяма разлика. Затова, хубаво е, когато другия път се изказвате, да помислите и че извън жълтите павета има и друг живот, има и фирми, които се борят за оцеляване и биват смазани от тези големи вериги, които излязохте и незнайно защо започнахте да защитавате?! Не знам защо? Ваше право е, пак казвам, да си защитите, щях да кажа работодателите, в крайна сметка не са Ви работодатели, към днешна дата поне. Така че, обобщавайки всичко това, което имаме пореден път Мартин Димитров прави предложение за утежняване на декларации от бизнеса. Вчера наблюдаваме да се входират и да обсъждаме плагиатствани законопроекти на госпожата, която беше министър на правосъдието. В момента Вие ставате и защитавате чужди фирми, които искат да развиват търговска дейност в България. Ваше право е, няма нищо лошо, само че и наше право е да не се съгласяваме с това нещо и затова няма какво повече да Ви кажа освен… Ще завърша с това, с което и започнах. Разлика между жълтите павета и реалния живот в България има огромна.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

може би пак трябва да си припомним Конституцията, може би пак трябва да си припомним Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, може би пак трябва да си припомним какво означават законопроектите и всъщност какво означава вносител на законопроект. Аз като представител на „Демократична България“, като част от кабинета на последното редовно правителство съм работила по конкретни законопроекти, които с моя подпис са обявени за обществено обсъждане, някои от тях са стигнали до Министерския съвет, някои от тях стигнаха и до Четиридесет но не бяха приети, защото не стигна времето. Зад всеки един от тези законопроекти аз като политик, като народен представител съм била на кампании и съм поела ангажимента да бъдат внесени и разгледани в това Народно събрание. Изпълнила съм този ангажимент. Внесли сме тези законопроекти преди служебния кабинет. Погледнете датите. Няма нито един законопроект, внесен от „Демократична България“ след служебния кабинет.

Благодаря, госпожо Йорданова. За процедура – Искра Михайлова. Процедурата ми е към Вас, господин Председателстващ. Днес цял ден наблюдаваме безобразно поведение, което Вие проявявате – абсолютно неравно, нееднакво отношение към парламентарно представените политически сили. Преди малко бяхме свидетели как Вие отнехте думата на народен представител. Аз Ви благодаря, че напомнихте на тази зала, въпреки че съставът е малко по-различен, но и на българските граждани защо в предходното Народно събрание Вашата оставка беше поискана и защо Вие спряхте да председателствате това Народно събрание. Тъй като днес Вие направихте не само нарушения. След няколко дни ще видим един мандат, който ще дойде при Вас, и Вие ще започнете да обяснявате тук, от тази трибуна, как ще се борите за демокрация,

Вашата канадска шайка – ще ми вземете ли сега думата? Призовавам господин Желязков да заеме своето място и Вие повече не само днес, а изобщо да не водите никога Народното събрание. Благодаря, госпожо Михайлова. Сега в моите две минути в отговор на Вашата процедура ще Ви кажа, че моето отношение в никакъв случай не е лично към Вашата парламентарна група, а се е налагало в рамките на днешното заседание, защото

…включително обиди към други парламентарни групи. Тук има парламентарно представени сили от целия политически спектър в България. Но обиди няма и не трябва да има, а когато е имало, се е налагало някаква корекция от председателя, който и да е. Това е. Заповядайте, господин Костадинов – за процедура. Господин Председателстващ, аз нямаше да взема думата за процедура по начина на водене, защото до голяма степен госпожа Михайлова каза това, което всички ние виждаме. Обаче Вие си позволихте сега да излъжете, като казахте днес. Всъщност това не е нещо, което Вие правите днес. Това при Вас се забелязва в последните няколко дни, устойчиво се забелязва. А иначе и в предишния мандат имахте подобни моменти, които в крайна сметка бяха и причината да Ви се поиска оставката и да бъде гласувана тази оставка. Само ще Ви припомня едно нещо, което Вие вчера си позволихте да направите, отново с представител на ВЪЗРАЖДАНЕ – не знам дали защото имате лично отношение, или просто такова Ви е отношението към една част от парламентарните групи тук, в парламента. Нямат значение мотивите Ви, не ме интересуват, честно казано. Интересува ме обаче последицата. Вчера тук, от тази трибуна, Вие пак бяхте на път да отнемете думата на народния представител Златан Златанов, защото той си позволи да използва едно идеологическо определение „неомарксизъм“, което Вие незнайно защо решихте, че по някакъв начин е обидно. Говорите за обиди. Най-малкото, което е, би трябвало като човек, застанал на това място, притежаващ по презумпция висока обща култура, макар и да нямате необходимото политологическо образование, защото Вие сте юрист, да знаете, че това не е обида. Както и много други думи, които са били употребявани тук. Разбира се, Вие позволявате малко по-фриволен понякога изказ на хора от Вашата парламентарна група. Честно казано, аз го разбирам това нещо и смятам, че в името на добрия дух на парламентаризма би следвало понякога да бъдете по-толерантен и Вие сте го правили това. Само че последните няколко дни нарушавате своята собствена доста добра на моменти практика. Не го правете повече, защото единственото нещо, което постигате, е изнервяне в залата, а Вашата роля като председателстващ е да правите всичко необходимо, за да не се случва това. Благодаря, господин Костадинов. Сега отново в тези две минути ще кажа. В интерес на истината аз чух друга дума, а не тази, която употреби точно господин Златанов. в крайна сметка това беше доста кратък момент, в който разменихме няколко думи с господин Златанов, и той продължи изказването си. Така че отнел съм му думата – по смисъла на Правилника е той повече да не може да говори, което не се е случило. Но както и да е.

Процедура ли имате, господин Дунчев? Добре. За процедура – Александър Дунчев. Уважаеми колеги, дост досаден става спорът – кой крив, кой прав, излагаме се пред хората, пред децата. Заради това аз реших малко да разводня и разведря обстановката, като споделя, че преди месец в Президентството са решили да инвестират 150 хил. лв. и да монтират 100 соларни панели върху Президентството, за да генерират ток за собствени нужди. Това е един много добър пример как България може да направи зелен преход, даже през институции като Президентството, и да защитим климата и здравето на хората, за да спрем замърсяването с тецовете примерно.

нататък. Подлагам на гласуване, на първо място, редакционното предложение на народния представител Петър Чобанов – председател на Бюджетната комисия, ще го изчета, преди да го подложим на гласуване. То е в § 3, който в момента е в редакция на Комисията

80, ал. 1 от ПОДНС Комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване така направеното предложение. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. § 4: „§ 4. Член 50а се изменя така: „Възможност за деклариране на необлагаеми доходи и доходи, облагаеми с окончателен данък Чл. 50а. (1) Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми окончателен данък по чл. 38, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт; (2) Данните за изплатени през годината доходи,

§ 5: „§ 5. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски: 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица; 2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на

точки 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 24 и 27, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 500 лв.; 5. в полза на местни физически лица по чл. 38, ал. 9.“ 2. В ал. 6 думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ се заменят с „доходи по чл. 24“. 3. Създава се ал. 10: „(10) В справката по ал. 1 не се включват доходите, за които се предоставя информация в Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите, както и доходите по чл. 13, ал. 1, т. 18, изплащани от училища и висши училища в полза на ученици и студенти.“

осигурителни вноски: 1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица; 2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.; б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27;“

Реплики към Петър Чобанов има ли? Няма. Други желаещи за изказване има ли? Също няма. Прекратявам дискусията.

На първо място ще подложа на гласуване редакционното предложение на народния представител Петър Чобанов за изменение на § 5. Ще се опитам да го обясня, колкото до

След това в т. 4 в буква „б“ се добавя препратка и към т. 6 и 7, вместо „т. 8 и 9“ стават „т. 6, 7, 8, 9“. Нататък от изброяването се премахва препратката към „т. 18“, 18“, премахва се и текстът „когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическото лице, превишава 500 лв.“ – това също отпада. В т. 5 „в полза на местни физически лица по чл. 38, ал. 9“ също отпада изцяло.

се създават чл. 25б и чл. 25в: „Данни от пощенските оператори Чл. 25б. (1) Лицензираните пощенски оператори предоставят на агенцията данните по чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги, включително и информация за изпращаните пощенски пратки и размера на изплатените суми от наложен платеж по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията. (2) Лицензираните пощенски оператори предоставят данните и информацията по ал. 1 за всяко тримесечие до 30-то число на месеца, следващ тримесечието, за който се отнася. Данни за доходи на физически лица Чл. 25в. (1) Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса предоставят за обработване и обобщаване на агенцията индивидуални данни за изплатени доходи на физическите лица от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване, допълнително социално осигуряване и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, и личната помощ по Закона за личната помощ. помощ. (2) Предоставянето на индивидуалните данни за изплатени доходи се извършва по реда на Закона за електронното управление, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (3) Видът на обменяните данни се съгласува от лицата по ал. 1 с министъра на електронното управление. (4) Агенцията обработва получените по ал. 1 данни единствено за целите на тяхното обобщаване с вече налични в агенцията данни за доходи на физически лица, като се осигурява защита от неправомерен достъп. (5) Министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица имат право на достъп до обобщени данни за доходи на физически лица, включително доходи от социално подпомагане, държавно обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване, с изключение на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

Благодаря Ви много, господин Чобанов. Откривам дискусия по текстовете.

Колеги, открита е дискусия по наименованието на Подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, което е в редакция по вносител; § 3 по вносител, който става § 6 в редакция на Комисията; § 4 по вносител, който става § 7 по номерация на Комисията и е в редакция по вносител; параграфи 8, 9 и 10, които са нови, предложени от Комисията, в редакция на Комисията по бюджет и финанси; и § 5 по вносител, който става § 11 по номерация на Комисията и е в редакция на Комисията по бюджет и финанси, тоест това е от наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ до края на Законопроекта.

Благодаря, господин Председател. Обсъдихме сега и с представителите на Министерството на финансите една потенциална редакция, с която изрично да дадем право на достъп на физическите лица до данните, които се отнасят за тях в новосъздадената база данни. Колегите от Министерството на финансите казаха, че такъв достъп ще бъде даден така или иначе, така че може би няма смисъл в крайна сметка, господин Чобанов, да предлагаме такава редакция. То така или иначе е обсъждано и на Комисия, че такъв достъп имплицитно се дава. Принципите и на Закона за електронното управление, и общите разпоредби там го предвиждат, така че да не утежняваме законодателството и мисля в крайна сметка да не предлагаме тази редакция. Благодаря Ви, господин Божанов. Реплики към Божидар Божанов? Няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване анблок, пак ще повторя: наименованието на Подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“

Благодаря Ви, господин Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 10 ноември 2022 г. ноември 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Създава се чл. 28а: „Специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз от доставчик, неустановен на територията на Европейския съюз Чл. 28а. (1) При извършване на доставка на стоки по чл. 28 от доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз, в подадената митническа декларация за износ се посочва, че стоките се изпращат или превозват извън територията на Европейския съюз, като в „Допълнителна информация/представени документи/сертификати и разрешения“ от декларацията за износ се вписват данни за идентификационния номер по ДДС на доставчика и номер на фактурата за извършената от него доставка на стоките, обект на износ, чрез съответните кодове, съгласно приложимото митническо законодателство на Съюза. (2) Митническите органи разрешават изпращането или превозването на стоките извън територията на Европейския съюз, когато след извършване на проверка в базата данни за идентификационни номера по ДДС се установи, че вписаният индивидуален идентификационен номер в декларацията за износ на доставчика е валиден.“ Предложение от народните представители Кремена Кунева и Илина Мутафчиева. На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване така направеното предложение.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 за: 1. доставка на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната; 2. доставка на книги на физически носители

които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание; 3. доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.“

Заповядайте, госпожо Димова. Колеги, уведомявам Ви, че към 12,20 ч. ще дам почивка, така че Ви призовавам към експедитивна работа. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще бъда изключително кратка. Искам само да обоснова моето предложение по реда на Правилника, което направих в Комисията. Преди това искам да благодаря на всички колеги, които подкрепихме това предложение в Комисията, свързано със ставката 9% на печатни и периодични издания, вестници и списания на физически носители, извършвана по електронен път или и двете. Това е промяната, която предложих. Тук е мястото да кажа и на господин Сабрутев: на Комисията се разбрахме, че може да бъде и отделна точка, но референтите след това – Вие сте го разбрали явно, явно, казаха, че понеже е в обща директива, трябва да е на един ред. Така че реда го знаете оттук нататък. Тази промяна е свързана с периодичните издания. Знаете, че намаляването на ставката на книгите изправи този бранш по време на кризата – днес в България се издават 134 вестника и 364 списания. Печатът навсякъде – във всички правителства в европейските държави, има подкрепата, а тук при нас ковид кризата увеличи търсенето на хартиената информация, първо, защото нейната достоверност е най-голяма и най-вече има защита от фейк новините, които наблюдаваме масово в последно време. Затова политиката тук е не само като данъчен въпрос, а има и пряко отношение към достъпа на гражданите до истинска информация. Искам да Ви кажа само, че в България е една от най-високите ставки върху печатните вестници и в система на ставките в Европейския съюз. Повечето страни – членки на Европейския съюз, прилагат върху вестниците ставки на ДДС по-ниски от 10%, а 17 държави прилагат 5% или по-малка ставка спрямо вестниците. Също така в редица европейски държави са отпуснати директни помощи за печатните издания, които се измерват в стотици милиони евро. За съжаление, при нас все още нищо не е направено по този въпрос, а в същото време издателският бизнес е поставен пред изключителни трудности, заради нарушените вериги на доставки. Само в рамките на по-малко от две години цената на вестникарската хартия се е вдигнала повече от два пъти – давам Ви информация, която предполагам всички сте получили и сте я прочели. От 970 лв. през месец януари 2021 г. за тон, сега цената вече е 2200 лв. съответно са нараснали и останалите консумативи, свързани с отпечатването на периодичните издания. Затова още веднъж Ви призовавам за подкрепа, както го направихме в Комисията, относно моята поправка, защото това е ключово за повишаване на достъпността на тези продукти

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Част от проблемите на приемането на диференцирани ставки е, че не е премерен ефектът от тях. Аз попитах на Комисия: „Въведохме 9% ДДС за книгите – падна ли цената на книгите, колеги?“ и един колега ми обясни, че цената на хартията е поскъпнала и съответно поскъпването на книгите е по-малко, отколкото би било в друга ситуация. Да, но затова трябва да имаме анализ.

Няма. Никой не вдига ръка, колеги. Тоест мина една година, мина тази политика и Вие искате да я продължите, без да ѝ оценим ефекта. На всичко отгоре – госпожа Димова от ГЕРБ, сега предлага освен книгите, на които не сме оценили ефекта, въпреки това да въведем диференцирано ДДС и за периодични печатни произведения, вестници и списания на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете.

Веднага казваме следното нещо: разбираме, че трябва да бъде подпомагано купуването на книги, обаче има ли смисъл това да се прави за целия български народ, или трябва да се помага само на хората, които не могат да си ги купят? Затова правим база данни, за да видим кои са енергийно бедните – въобще бедните хора в България, и те трябва да бъдат персонално подпомагани. Има ли смисъл да има диференцирано ДДС за всички граждани по отношение, примерно, на вестници и списания, Ви питам, колеги? Тоест Вие например, ако трябва да си купите вестник или списание и ако то е с 48 ст. по-евтино, това ще Ви промени ли поведението за купуване на такава стока? Така че, накратко и обобщено, проблемите са няколко: искаме да продължим мерки, без да сме им измерили ефекта върху гражданите ефекта върху гражданите – тук има само една гола надежда. Голата надежда е ефектът да е отишъл в крайните потребители. Тук и лека критика към Министерството на финансите, но обоснована: няколко пъти Ви питам, колеги, какъв е ефектът от тези мерки? Знам, че Вие не сте ги предложили – това можете да ми кажете, но Вие трябва да им измерите ефекта. Не е добре да продължаваме политики, без да знаем. Примерно, излизате от тази зала, гласували сте 9% ДДС за книгите и Ви пита първият журналист: „Кажете това какъв ефект доведе за хората? Какъв ефект?“ Няма го измерено. Няма го и за бебешките храни, а пък да не говорим за вестници и списания. И още по-важно, понеже не мерим ефектите – сега в края на Закона има такова предложение за ресторантьорите. Тук говорим за за постоянно. Тези мерки вече стават постоянни. Това диференцирано ДДС, то е постоянно оттук нататък, уважаеми дами и господа. Това не са вече временни мерки – това, което сега обсъждаме, а стават постоянно действащи диференцирани ставки – оттук завинаги. Това е предложено в този законопроект – постоянно действие. Аз разбирам, че част от Вас ще гласуват за, защото смятат, че книгите са важни. Ами и ние смятаме, че са важни и между другото, голяма част от нашата група също ще подкрепи тази мярка, но това не означава, че не трябва да спрем и да не измерим ефекта, това не означава, че не трябва да спрем и да опитаме тази мярка да я насочим само към хора, които имат нужда от нея, а не към всички – към хора, които не биха си купили

настояваме за разделно гласуване на предложението за постоянно действаща ставка от 9% за периодични печатни произведения, вестници и списания на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете. Гласуването да бъде отделно, за да може парламентът да се произнесе в отделни гласувания по следните точки: отделно да гласува диференцирана постоянно действаща ставка за туризма, каквото е т. 1; отделно т. 2 за книгите; отделно т. 3 за детските храни и консумативи; и отделно за периодични печатни произведения, вестници и списания. Да е ясно

Предложението на Комисията имплементира текста на народния представител Ирена Димова в т. 2, чл. 66а като част от т. 2. Затова аз ще подложа на гласуване от Ваше име редакционната поправка изречението „периодични печатни произведения, вестници и списания на физически носители, извършвани по електронен път или и двете“ да отпадне.

Министерството на финансите е направило така жадувания от Вас анализ и посочиха конкретни цифри колко ще струва за всяко едно от нещата. И сега ще Ви кажа, тъй като не сте го чули или не сте били, едно от двете, най-вероятно не сте били отново.

По отношение на доставките на храни за бебета или малки деца. След като само преди няколко часа отхвърлихте да подкрепим данъчно облекчение за лицата до 26 години, сега искате да премахнете и тази възможност. Направен е съответният анализ от Министерството на финансите. Цифрите бяха посочени – 8,5 милиона ще останат в родителите на малки деца. По отношение на доставка на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по Приложение № 4. Направен е анализ. Изчислено е колко би било това нещо – 7 милиона, господин Димитров. Това нещо на фона на гласуваните пари, които отпуснахте за жадуваната Ви Украйна, е нищо. А така ще подкрепим децата и родителите им по-точно за това какви разходи има за тях. И меко казано е несериозно да казвате от тази трибуна, че това било за вечни времена. Не, няма никакви вечни времена. Няма никакви вечни времена – утре си правите евро-атлантическо мнозинство, което е съвсем естествено и нормално – с ДПС за пореден път да управлявате, и го премахвате, няма нищо лошо в това. Не се притеснявайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Ганев. Друга реплика? Господин Николов, заповядайте.

Господин Димитров, аз като човек, който съм издал няколко книги, искам да Ви кажа, че има огромна разлика дали една книга струва 18 – 19 лв., или струва 21 – 22 лв. Не знам с какви хора контактувате, но това се отразява много на продажбите, на тиражите, на успеха на едно издание – минималната разлика от един-два лева в цената. Аз гледах статистики на различни вериги книжарници и искам да кажа, че еднозначно не просто не са се увеличили цените, намаляването на ДДС реално е довело до намаляване на цените на книгите последните години. Говорих с няколко издатели през последните дни и седмици. Всички те казват, че намаляването на ДДС покрай ковид мерките е спасило издателствата им от това да са на ръба на фалита или директно да фалират. С тази промяна, която предлагаме, ние реално спасяваме един сектор от българския бизнес от това да фалира. А този сектор се занимава с духовното израстване на нацията. И няма друга сфера на икономиката, в която да има повече добавена стойност във времето от духовността, от науката, от културата. Нищо друго не допринася толкова много в дългосрочен план за увеличаване на всичко, включително на брутния вътрешен продукт, колкото инвестицията в наука, образование и култура. Това е причината да се прави това предложение. Има нужда от него. Имат нужда от него всички – и бизнесът, и потребителите. Така че аз убедено ще го подкрепя и мисля, че има достатъчно данни, които показват основанието на това предложение. Благодаря.

така че ме чуйте добре. Ефектът за бюджета от въвеждането на дадена мярка може да е 8 млн. лв., но ползата за кого е? Има два варианта – може ползата да остане за търговците, ако те не намалят цената, или да остане за крайния потребител, ако пък я намалят с 20%, или да се разпредели между двете. Това е икономическият анализ, защото Вие не разбрахте, който липсва. Тоест ефектът за бюджета е едно, това е една планета, а ефектът за търговците и гражданите е друга планета, господин Цонев, аз за нея питам.

какъв е ефектът върху крайната цена, уважаеми колеги? И като парламент можем ли да гласуваме такива мерки, без да знаем ефекта върху крайната цена какъв е? Не го знаем нито за книгите, не го знаем за детските храни, защото теоретично е възможно цялата отстъпка да остава в търговците. Между другото репликата на господин Петър Николов беше в тази насока. Той каза следното нещо, цитирам по памет: „Диференцираното ДДС за книгите е много важно, защото то помага на търговците.“ Тоест това презюмира, че парите всъщност остават в търговците. Но вижте, ние трябва да го знаем, колеги, тоест трябва да знаем какъв е ефектът за гражданите върху крайната цена и ефекта върху търговците и вече да преценим, като знаем тази информация, да гласуваме тази мярка. Защото, пак повтарям, какъв е проблемът. Вашият проблем е следният: гласувате сега тази мярка, излизате от залата и Ви питат хората: кажете, уважаеми господин или госпожо народен представител, какъв ще бъде ефектът и какъв беше за миналата година понеже ги имаше тези мерки върху крайната цена от въвеждането на диференцирано ДДС примерно върху книгите. Вие нямате отговор на този въпрос, което не е нормално и е недопустимо. И още по-важният въпрос е: ако имаме този анализ, ще можем да преценим кое е по-успешно, кое работи повече, в кое има повече смисъл. Ей това липсва страшно много. Затова и колегата Симидчиев ни пита на парламентарна група – хубаво приемате диференцирани ставки, ама защо няма за лекарствата? И той казва така: „там пазарът е регулиран, ефектът ще е най-голям и ефектът ще бъде за крайните потребители“, казва той. Тоест, разберете ме правилно, ние вероятно – повечето от нас ще подкрепим тези мерки, но е много лошо да се продължават подобни политики, без да се мери тяхното въздействие. Ние по презумпция казваме – щом са книги, значи е хубаво. Това казвате, колеги. Ама трябва да знаем конкретния ефект, за да преценим и да изберем. Защото политиката е избор. Ние можем да въведем безброен, огромен брой диференцирани ставки и трябва да решим там, където ползата за хората е най-голяма, там да го направим. Не можем да го направим за всичко. А на този въпрос, колеги, нямаме отговор. Благодаря Благодаря Ви. Сега ще дам 30 минути почивка. След почивката продължаваме дебатите – Димитър Николов, Костадин Костадинов и Тома Биков са записани за изказване.